Колеги, продължаваме. Моля, заемете местата си. Квесторите, поканете народните представители в залата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на ГЕРБ предлагаме за председател на българския парламент Цвета Вълчева Караянчева, родена на 25 февруари 1968 г. в гр. Болярово. Завършила е Техническия университет – София. Работила е и като общински съветник в Общински съвет – Кърджали. От 2009 г. е народен представител. Участва активно в законодателната дейност на Икономическата, Регионалната и Земеделската комисия. Като заместник-председател на българския парламент е избрана от 2017 г. Смятаме, че това е една достойна кандидатура. През всичките й години като народен представител винаги се е справяла със съответната законодателна дейност и е давала добри предложения за решения в дадени ситуации. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Други предложения? Заповядайте, господин Жаблянов.

Уважаеми колеги, пристъпваме към клетвата на новоизбрания председател на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева. (Всички стават.)

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Госпожо Караянчева, имате думата за обръщение към народните представители. Заповядайте. ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Първо, искам да благодаря за честта, която ми оказаха с номинацията, от моята парламентарна група. Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Благодаря и на тези, които не ме подкрепиха. Ще работя така, че всички да се чувстваме равни. Тук е залата, в която трябва да се казват различните мнения. Тук трябва да казваме всичко, но то да бъде основано на базата на политики, а не на личностни нападки, защото ние сме политици, ние сме хора, избрани тук, за да представляваме определени райони от държавата. Всеки един народен представител представлява определени избиратели и всеки един от тези народни представители трябва да бъде уважен. Когато обаче прехвърчат личностни искри, когато тонът излиза от добрите рамки, трябва и някой да потушава тази емоция. И работата на председателя на Народно събрание е точно тази. Сигурно понякога ще има емоционални моменти, но ние трябва да проявим мъдрост, трябва да бъдем далновидни, защото това, което ни предстои в следващите няколко месеца, е рядък шанс, който получаваме само след 10 години членство в Европейския съюз. Затова, колеги, обръщам се към всички: нека да бъдем мъдри, смирени, нека високо да казваме своето мнение и да защитаваме своите тези, но винаги да мислим за България! Надявам се да оправдая доверието Ви.

Уважаеми колеги, ще направя едно съобщение:

при следния Дневен ред: Точка единствена. Обръщение на председателя на Европейския парламент господин Антонио Таяни към Народното събрание.“ Моля, гласувайте.